je zaključena. Dajem na glasovanje Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o suradnji na suzbijanju organiziranog i teškog kriminala, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 402 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog da se ovaj zakon raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak ujedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, gospodin Ivica Buconjić. Izvolite. **Buconjić, Ivica (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, štovane dame i gospodo zastupnici. Pred vama je Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke, odnosno Zakon o potvrđivanju ugovora o suradnji na suzbijanju organiziranog i teškog kriminala koji su dana 10. ožujka 2009. godine potpisali u Berlinu gospodin Tomislav Karamarko, ministar unutarnjih poslova RH te doktor Wolfgang Schäuble, savezni ministar unutarnjih poslova Savezne Republike Njemačke i Reinhard Silberberg, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih poslova u Saveznoj Republici Njemačkoj. Predmetnim ugovorom se uspostavlja potrebni pravni okvir međusobne suradnje dviju država u području suradnje na suzbijanju organiziranog i teškog kriminala te se pravno uređuju osnovna pitanja vezana uz prevenciju, suzbijanje i otkrivanje kaznenih djela organiziranog i teškog kriminala te pitanja koja se odnose na načine suradnje i dostavu i uporabu osobnih podataka. Predlaže se da se Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o suradnji na suzbijanju organiziranog i teškog kriminala raspravi i prihvati po hitnom postupku objedinjavajući prvo i drugo čitanje budući da postoji interes da se u Republici Hrvatskoj što skorije okonča unutarnji pravni postupak kako bi odredbe predmetnog ugovora u smislu članka 140. Ustava RH postali dio unutarnjeg pravnog poretka, odnosno kako bi predmetni ugovor formalno-pravno stupio na snagu. I još samo da objasnim ovaj naziv teškog kriminala budući on nije uobičajen u hrvatskoj pravnoj terminologiji. Naime, budući da se radi o sporazumu, odnosno ugovoru između dviju Vlada, taj termin teški kriminal je standardni termin u Njemačkoj pravnoj terminologiji i temeljem usuglašavanja teksta je usuglašeno tako da se i ovaj termin teški kriminal upotrijebi i u ovom ugovoru, premda on terminološki i sadržajno odgovara uglavnom najtežim oblicima organiziranog kriminala, što je predmet ovoga ugovora o suradnji. I samo bih još rekao da je ovaj ugovor o suradnji još jedan korak dalje u izvrsnoj suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke i do sada je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske imalo zaista veliku nemjerljivu pomoć od Ministarstva unutarnjih poslova Savezne Republike Njemačke i potpisivanje ovog ugovora i njegovo potvrđivanje ovim zakonom će sigurno biti još jedan veliki iskorak naprijed, jedan veliki iskorak dalje u suradnji dvaju ministarstava. Hvala lijepa. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HSS-a, gospodin zastupnik Stanko Grčić. Izvolite.

potvrđujemo ugovor sa Saveznom Republikom Njemačkom, odnosno Republika Hrvatska stvara pravni okvir za suradnju na suzbijanju organiziranog i teškog kriminala te na taj način čini pozitivan iskorak kako na području sigurnosti, tako i na području vanjske politike nastojeći obrazložiti ukratko i razloge zbog čega podržavamo ovaj predmetni tekst ugovora. Organizirani i teški kriminal zbog značajne dimenzije koja se manifestira tijekom posljednjih godina na nacionalnoj i međunarodnoj razini predstavlja prijetnju sigurnosti mnogih država. Mnoge države prevenciji i borbi protiv ovih prijetnji pridaju posebnu važnost. Stoga i Republika Hrvatska na ovom području preko vanjske i sigurnosne politike prepoznala važnu ulogu za daljnje jačanje, odnosno unapređenje zajedničke sigurnosti i uzajamnog povjerenja Ugovor smatramo i formalno pravnim okvirom za suradnju između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke na temelju kojeg će se razvijati i usklađivati interesi i druga pitanja na suzbijanju organiziranog i teškog kriminala. Slijedom navedenog nadamo se da će se na ovaj način olakšati rad našim nadležnim tijelima, s partnerima iz Savezne Republike Njemačke, posebice u pitanjima vezanim uz prevenciju, otkrivanje i suzbijanje kaznenih djela, organiziranog i teškog kriminala, te pitanja koja se odnose na način suradnje te razmjenu podataka. Na kraju naše rasprave želimo pohvaliti napore obiju vlada koji se ulažu u cilju jačanja obostrane sigurnosti, te se nadamo da ćemo po donošenju ovog zakona uskoro imati i manje problema vezanih uz terorizam, opojna sredstva, svodništva i trgovanja ljudima, krivotvorenje javnih dokumenata i isprava, međunarodno krijumčarenje vozila, pranje novca, korupciju, kompjuterski kriminal, te druga neželjena djelovanja. Iz svega navedenog Klub Hrvatske seljačke stranke podržava prijedlog zakona kojim se potvrđuje ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Evo Vlada nekima od nas nije dala puno prilike da nešto lijepo kažemo u zadnjih nekoliko dana, ali evo konačno prilike. Ne znam da li su za ovo krivi hrvatski policajci ili njemački policajci, ali imamo jedan vrlo dobar ugovor na našim klupama. Zašto je ugovor dobar i zašto ćemo ga mi podržati sa dvije ruke slijedeći su razlozi. Kada uđemo u Europsku uniju morat ćemo surađivati sa svim zemljama članicama na sprečavanju i suzbijanju 32 vrste kaznenih djela. Ovdje imamo popis 23 kaznena djela i jedan fini uvod, fini prvi ili čak dva koraka možemo napraviti kroz samo ovaj bilateralni ugovor. Tu su neka kaznena djela gdje sigurno trebamo puno naučiti još i Nijemci nam daju tu priliku, posebno u području intelektualnog vlasništva, kompjuterskog kriminaliteta, trgovina kulturnim dobrima, itd., itd. No ono što je, kolegice i kolege, možda još važnije da u ovom ugovoru partner nam daje jako veliku mogućnost da postignu još nešto jednako vrijedno, a to je da naše mlade kadrove u biti educiramo, da iskoristimo priliku da se stručno usavršavaju u vrlo dobro opremljenim laboratorijima, institutima u Njemačkoj, jer ja znam kako to izgleda tamo. Ja sam kao znanstvenik izuzetno sretan kada nam daju priliku da određen testove napravimo na njihovoj opremi. To je vrhunska svjetska oprema i to trebam iskoristiti. Oni nam nude dakle međusobno pružanje kadrovske, materijalne i organizacijske pomoći, oni nam nude mogućnost usavršavanja naših ljudi u području kriminalističkog vještačenja i ono što nam se isto tako jako dopada u ovom ugovoru je činjenica da se omogućuje da stručnjaci jedne, odnosno druge države idu na teren na područje druge države i da sudjeluju u operativnim djelatnostima, što je izuzetno dobro. To je izuzetno dobro, postajemo dio velike europske obitelji i ovo su prvi značajni koraci. Ono što bi možda trebalo jedino da nam odgovorite, gospodine državni tajniče, jest vezano uz članak 13. ovog ugovora gdje stoji ovaj ugovor stupa na snagu na dan kada su se ugovorne stranke pisano diplomatskim putem izvijestile da su ispunjeni svi uvjeti za stupanje na snagu ovog ugovora i mjerodavan je dan zaprimanja posljednje obavijesti. Dakle mjerodavan je dan zaprimanja posljednje obavijesti. Da bi u članku 5. našeg zakona stajao, ovaj zakon stupa na snagu 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama". Ja ne spadam u najbistrije ljude, ali morate mi objasniti što ću reći nekome ako me na ulici pita kada ustvari ovaj ugovor stupa na snagu. Da li zaprimanjem posljednje obavijesti ili osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama"? Jer ovaj sporazum jeste kao takav integralni dio članka 3. ovog zakona. Pa to ćete nam u završnoj riječi molim vas samo objasniti, jer taj dio nam nije jasan i sigurno da je potrebno da barem saborski zastupnici znaju kada će pojedini međunarodni ugovori stupiti na snagu. Hvala lijepo.

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Predloženim se zakonom potvrđuje sporazum između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o suradnji na suzbijanju organiziranog i teškog kriminala kako bi njegove odredbe u smislu odredbi Ustava Republike Hrvatske postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Odmah uvodno želim istaknuti kako će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice poduprijeti donošenje ovog zakona. Naime, mišljenja smo kako su uređene policijske strukture i kvalitetna prekogranična suradnja važan preduvjet kako za društveni politički, tako i za gospodarski napredak svake zemlje. Ovaj sporazum predstavlja bitan element daljnjeg unapređenja i produbljivanja međusobne suradnje dviju država i doprinosi nastavku učvršćivanja i razvijanja prijateljskih odnosa Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke. On je još jedan u nizu dvostranih ugovora kojima je pristupila Republika Hrvatska, polazeći kako od zajedničkih, ali i posebnih vlastitih interesa kako bi se ključnim multilateralnim međunarodnim pravnim instrumentima još učinkovitije borila protiv organiziranog i teškog kriminala. Predmetnim se ugovorom pravno uređuje osnovna pitanja vezana uz prevenciju, suzbijanje i otkrivanje kaznenih djela organiziranog i teškog kriminala, kao i pitanja koja se odnose na načine suradnje i na dostavu i uporabu osobnih podataka. Valja naglasiti i to da potvrđivanje ovog sporazuma ne znači da će njemački organi javne sigurnosti ubuduće imati neograničen pristup informacijama o državljanima Republike Hrvatske do kojih će se dolazi i koji će se upotrebljavati samo i isključivo u skladu sa pravnim poretkom ugovornih strana. Njima će se osigurati zajedničko provođenje prethodno usuglašenih operativnih mjera i akcija poput istrage zločina ili policijskog gonjenja Riječ je dakle o razmjeni informacija, materijala za analizu, nalazima vještačenja, ustupanju rezultata znanstvenih istraživanja drugoj strani i iznad svega edukaciji ljudi. Slijedom svega navedenog Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje ovog prijedloga zakona. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. I zaključno državni tajnik Ivica Buconjić. Izvolite. Evo samo kratko zastupniku Doriću pojašnjenje. Vas je vjerojatno zbunilo pročitali ste članak 13. ugovora. A članak 13. ugovora upućuje na domaće zakonodavstvo. Domaće zakonodavstvo je upravo ovaj članak 5. zakona koji kaže da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave. A u tom roku nakon što stupi na snagu po ovom zakonu će se razmijeniti diplomatske note o stupanja na snagu. Tako da je ovo potpuno u skladu sa našim i njemačkim pravim zakonodavstvom i uobičajenom diplomatskom komunikacijom. I evo ja vama zahvaljujem na potpori ovog zakona što zaista smatram da će ovaj zakon biti još zaista veliki iskorak u suradnji Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke. Oni su do sada bili izvrsni, a ovim dobijamo zaista još jedan bolji i kvalitetniji širi okvir za nastavak još puno uspješnije borbe protiv ovih upravo najtežih oblika kaznenih djela. Hvala lijepo.